**Leko, Josip (SDP)** Prijedlog Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora HRT-a. Predlagatelj odluke je Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Prijedlog akta ste primili. Želi li predstavnik odbora poštovani Branko Vukšić obrazložiti prijedlog? Nema ga. Otvaram raspravu. Nema. Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje Ispričavam se, nisam čuo niti vidio da je. Otvaram raspravu ponovno. U raspravu se javio poštovani zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Znam da nam je svima dosta današnjeg dana i rasprava i stanki u radu, ali ne mogu ostaviti evo ovu zadnju točku da ne komentiram i da ne dam da kažem nekakvo svoje mišljenje u svezi ovoga. Naime, znam da nam je svima dosta ali dosta je i tipičnih primjera primjene političke podobnosti i nepotizma u izboru ovakvih dužnosnika, poglavito na HRT tj. u Nadzorni odbor HRT-a. Jer ovdje nema člana, odnosno pardon predsjednika Odbora za informiranje ali mislim da je potpredsjednik tu, naime u ovom materijalu piše da je odbor pozvao sve kandidate na razgovor 28. studenog, dakle prije 15 dana, a da je odluka donesena prekjučer 11. prosinca. Ja ne Ja ne poznajem nitijednog kandidata koji je bio prijavljen za člana Nadzornog odbora HRT-a pa tako ne poznajem ni onoga kojega je odbor predložio, a to je Svetozar Sarkanjac. No, iz ovog materijala kojega sam pozorno proučio vidim da je ili ne znam zašto je odbor baš se odlučio za njega. Nema predsjednika ali možda ima drugih članova pa mogu reći. Naime, vidi se da je odbor cijenio cjeloživotno učenje. S obzirom da je temeljno obrazovanje navedenog kandidata koji je odabran vinogradar, voćar i vinar nakon toga je upisao Pravni fakultet kojega nije završio, a lani je završio završio Fakultet novinarstva, lani u 51. godini. Pa valjda je to cijenjeno cjeloživotno učenje. Drugo, možda je cijenjena multidisciplinarnost s obzirom na na 10 poslodavaca koje je promijenio u svom radnom vijeku kandidat koji je ovdje predložen. Jel' 10 radnih mjesta kod 10 poslodavaca koliko ja vidim. Dakle, radi se o mobilnosti i fleksibilnosti radne snage, i to se također cijeni. Dakle, ili je pak poznavanje ili višestruko poznavanje znanja i vještina koje su potrebne za ovo mjesto u Nadzornom odboru HRT-a. Osim toga ovdje je priložena i potvrda o poznavanju engleskog jezika koje je kandidat stekao prilikom upisa na Pravni fakultet prije 30 godina. Dakle, redovit engleski jezik na prvoj i drugoj godini Pravnog fakulteta. Poslije toga nemamo nikakvih saznanja o poznavanju jednog stranog jezika tj. engleskog Zbog toga ovaj način i ovaj vid imenovanja je zaista nam je dosta ovakvih načina dogovornih po političkoj podobnosti i zapravo i zapravo se radi o nepotizmu. I to osovine, i to one iz Osijeka Vrkić-Borzan koji plasiraju svoga kandidata u Nadzorni odbor HRT-a. Ovako HRT ovakvim imenovanjem u sve strukture nije više javna televizija nego je postala polu-privatna ili televizija jedne grupacije ljudi. Ja neću govoriti jel to manjina ili većina ali jedne grupacije ljudi. Zbog toga kod ovoga izbora ću biti protiv. Hvala lijepa. Nema više prijavljenih za raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje prijedlog odluke o mirovanju. Molim da se izjasnimo. Tko je za? Tko je protiv? Hvala. Tko je suzdržan? Molim rezultat. Utvrđujem da je većinom glasova 85 glasova za, 54 glasova protiv i 6 suzdržanih glasova donešena odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora Hrvatske televizije u tekstu kako je predložio predlagatelj. Ovime smo iscrpili današnji rad. Zaključujem 10 sjednicu Hrvatskog sabora. Zakazujem novo viđenje već u ponedjeljak, utorak a zasjedanje je u srijedu. Dobili ste poziv za izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora. Hvala lijepa. Vidimo se. Zaključavam sjednicu.